sednice Drugog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 96 narodnih poslanika, prijavljenih.Radi utvrđivanja tačnog broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim poslanike da ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno trenutno 149 narodnih poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.Obaveštavam vas da je sprečen da sednici prisustvuje narodni poslanik Uglješa Marković.Nastavljamo rad i prelazimo na zajednički jedinstveni pretres o 2. i 3. tački dnevnog reda.Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju dr Nebojša Stefanović, potpredsednik Vlade i ministar odbrane, Aleksandar Vulin, ministar unutrašnjih poslova, Aleksandar Živković, državni sekretar u Ministarstvu odbrane, Zoran Lazić, vršilac dužnosti sekretara Ministarstva unutrašnjih poslova, Milan Ranković, vršilac dužnosti pomoćnika ministra odbrane, Zoran Lazarov, pomoćnik ministra unutrašnjih poslova, načelnik Sektora za međunarodnu saradnju, evropske poslove i planiranje i pukovnik Miroslav Glišić iz Uprave za međunarodnu vojnu saradnju u Ministarstvu odbrane.Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.Saglasno članu 170. stav 1, a shodno članu 157. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram zajednički jedinstveni pretres o Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Lesoto o saradnji u oblasti odbrane i Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o saradnji u oblasti borbe protiv krijumčarenja migranata.Pretpostavljam da će predstavnik predlagača, ministar Vulin, da se obrati. Ja bih želeo da pre početka

uspešnoj akciji hapšenja velike organizovane kriminalne grupe.Mafija je naravno kancer za celo društvo i Narodna skupština može samo da pozdravi i da da podršku ovakvim aktivnostima.Reč

Ja naravno želim da se zahvalim i svakome od vas, jer borba protiv mafije, borba protiv organizovanog kriminala ne može da se vodi bez Narodne skupštine i bez podrške i aktivnog učešća svakog od vas.Narodna skupština kao najviši dom, kao dom koji ne samo što donosi zakone, nego i vodi računa o tome da ti zakoni budu i pravedni i održivi, jeste mesto bez koga ne može biti uspešne borbe protiv organizovanog kriminala.Ja

mesta.Danas ćemo vašoj pažnji preporučiti dva međunarodna sporazuma. Jedan je sa Vladom Republike Severne Makedonije, a drugi je sa Vladom Kraljevine Lesoto. Oboje imaju svoj značaj. Neka u našem životu više, manje u praktičnom smislu, ali jedan i drugi imaju svoj praktični, ali i svoj politički značaj.Daljina koju koju imamo između nas i Kraljevine Lesoto nije nešto što treba da nas obeshrabri u smislu naše saradnje i u smislu pokazivanja jednog iskrenog odnosa poštovanja za nešto što je Kraljevina Lesoto učinila u jednom važnom trenutku. Povukla je priznanje lažne države „Kosovo“. Ovo je između ostalog način da naša država pokaže koliko poštuje taj gest i koliko poštuje hrabrost da se drži međunarodnog prava.Lesoto nije velika zemlja. Nema velike potencijale koje imaju neke druge afričke zemlje koje su brojnije, bogatije, naoružanije ako hoćete tako da kažem, ali je pokazala hrabrost baš zato što je tako mala, pokazala je hrabrost da poštuje međunarodno pravo.Naš današnji sporazum, odnosno onaj trenutak kada vi budete glasali za njega biće naš način da kažemo jedno veliko hvala, jedno veliko poštovanje za malu zemlju, ali veliku po svojoj hrabrosti da poštuje međunarodno pravo.Kada je u pitanju Sporazum između naše Vlade i Vlade Republike Severne Makedonije u saradnji u oblasti borbe protiv krijumčarenja migranata jasna je njegova značajna praktična primena. Migrantska kriza koja je počela 2015. godine nije prestala. Kako stvari stoje, neće ni prestajati.Dokle god su ovakvi ekonomsko-politički odnosi u svetu, dokle god EU nije u stanju da formuliše zajedničku politiku kada su migranti u pitanju, dokle god velike i moćne zemlje ne budu uspele da postignu stav po pitanju ove velike krize, migrantska kriza će se nastaviti, a Srbija se nalazi na migrantskom putu. Da to odmah razjasnimo.Ne koristimo slučajno termin migranti, ne koristimo termin izbeglice. Po međunarodnom pravu, po našem pravu migranti i izbeglice nisu isto i upravo je zbog toga posebno važno da sarađujemo sa našim okruženjem, da sarađujemo sa našim susedima kako bismo se borili protiv posledica iregularnih migracija.Svakog čoveka na našoj teritoriji štiti zakon, štiti međunarodno pravo, ali pod uslovom da on poštuje zakon i da poštuje međunarodno pravo nikao drugačije. Ne može Srbija da postane parking za migrante. Ne može Srbija da bude mesto gde će ulaziti kako ko hoće i izlaziti kako ko hoće, a vreme dok se nalazi na našoj teritoriji voditi kako god hoće. To država Srbija ne može da dozvoli i nije dozvolila i vi ste svi, verujem, svedoci koliko MUP ulaže napora da se iregularni migranti sklanjaju sa ulica, da se obezbede u kampovima, gde im je sve obezbeđeno, sve što je potrebno, ali ne mogu da budu nekontrolisano na našim ulicama. Mi to naravno radimo uz minimum minimuma primene sile, za razliku od mnogih drugih zemalja koje su i veće i razvijenije od nas.

migrantski kampovi u našoj zemlji su bili jedini oblik kolektivnog stanovanja u Evropi u kome nije bilo ni jednog zaraženog, samo zahvaljujući tome što smo ih na vreme zaključali, medicinski obezbedili i omogućili da nesmetano provode to vreme, ali bez komunikacije sa našim stanovništvom i na taj način nisu predstavljali pretnju ni za naše građane, ali ni za sebe.Vlada sebe.Vlada Republike Srbije i MUP će uvek učiniti sve da se naš način života ni na koji način ne poremeti, pa i kada je u pitanju migrantska kriza. Zato nam je potrebna saradnja sa našim susedima. Ti migranti ne dođu sa neba, oni prođu nekoliko zemalja, ali vrlo često prođu i zemlje EU, pa onda iz njih ulaze da li na prostor Severne Makedonije, naše zemlje i onda ponovo pokušavaju da uđu u EU i to je jedan od paradoksa, koji je i politički i tehnički paradoks, ali to je svet u kome živimo. Zato moramo da učinimo sve kako bismo njihovo kretanje kontrolisali, kako bismo zaštitili svoje granice.Ovaj sporazum uređuje pitanje koja se tiču saradnje između nadležnih državnih organa Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije u prevenciji u borbi protiv organizovanih kriminalnih grupa za krijumčarenje migranata, kao i unapređenja saradnje između naših organa u toj oblasti. Ovaj sporazum se odnosi i na svaki drugi oblik krijumčarenja migranata u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije.Nije teško pretpostaviti da kada kroz jednu zemlju, a 2015. je kroz Republiku Srbiju prošlo oko milion ljudi, da je tu sigurno bilo mnogo kriminalnih bandi, da je tu bilo mnogo krijumčara, ali sa velikim ponosom moram da kažem da se naša zemlja najuspešnije na migrantskoj ruti bori protiv državni organi naše dve države u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom razmenjivaće relevantne informacije i podatke o pitanjima koja se odnose na rute, način delovanja i identitet članova organizovanih kriminalnih grupa koje su uključene u krijumčarenje migranata. Međusobno ćemo razmenjivati dobra iskustva i praksu, naučna i tehnička iskustva, sve ono što može biti od značaja za sprovođenje zakona. Formiraćemo i zajedničke istražne timove, organizovati zajedničke obuke, radionice i seminare i razmenjivati iskustva u cilju sprečavanja i jačanja kapaciteta za borbu protiv krijumčarenja migranata.Najbliži smo susedi, imamo isti problem, ovo je način da se sa tim problemom nosimo i ovo je način da budemo još efikasniji, još organizovaniji i da još ozbiljnije i efikasnije štitimo našu zemlju i štitimo naš način života.Zato, dame i gospodo narodni poslanici, molim vas da u danu za glasanje podržite predložene sporazume i da date Ministarstvu unutrašnjih poslova još jedan mehanizam, još jedan alat kojim ćemo štiti našu zemlju i naše građane. Hvala Zahvaljujem gospodine ministre.Želim samo da dodam na ovo što je ministar Vulin rekao, imajući u vidu da sam ja u prethodnom periodu bio ministar spoljnih poslova i da smo u tom periodu imali velikih uspeha i zajednički kontinuirano radili kao državnu akciju, da tako kažem, svih državnih organa na povlačenju priznanja tzv. države Kosovo, mi smo u svemu tome imali alate potpisivanja raznih međunarodnih sporazuma, od ukidanja viza pa do sporazuma u oblasti saradnje u oblasti bezbednosti, odbrane itd.Lesoto je jedna od zemalja

na povlačenju priznanja, ali u Lesotu se sada promenila vlast. Treba nastaviti dalje i pratiti da ne bi došlo do promene u stavu stavu prema ovom za nas veoma važnom pitanju.Pre svega sam se javio zbog toga što me je potpredsednik Orlić podsetio da smo mi sada kao Narodna skupština formirali poslaničke grupe prijateljstva sa svim zemljama koje su povukle priznanje lažne države Kosovo, tako da imamo sada čak i poslaničku grupu prijateljstva sa Lesotom i sa drugim zemljama, što znači da imamo poslaničke grupe sa svim zemljama koje nisu nikada koje nisu nikada priznavale Kosovo i koje su povukle priznanje Kosova kao nezavisne države.Narodna države.Narodna skupština će u svakom slučaju pratiti aktivnosti Vlade u ovom domenu i govorim o ovom prvom međunarodnom sporazumu.Pošto

u ime Odbora?Izvolite.Aleksandar Marković, Odbor za odbranu i unutrašnje poslove. kratko u ovom delu.Uvaženi gospodine Vulin, uvaženi gospodine Lazarov, uvaženi gospodine Glišiću, dame i gospodo narodni poslanici, Odbor za odbranu i unutrašnje poslove na jučerašnjoj sednici odlučio je da predloži Narodnoj skupštini da prihvati ova dva predložena zakona zakona – Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Lesoto o saradnji u oblasti odbrane, kao i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o saradnji u oblasti borbe protiv krijumčarenja migranata.Oba ova važna sporazuma doprinose razvoju celokupnih bilateralnih odnosa sa Kraljevinom Lesoto, o čemu ste i vi, gospodine Vulin, govorili, odnosno Republikom Severnom Makedonijom.Primetićete, dame i gospodo narodni poslanici, da je ključna reč za oba ova sporazuma reč – saradnja. Saradnjom sa drugim zemljama po pitanju, odnosno po raznim pitanjima iz delokruga odbrane, odnosno unutrašnjih poslova, naročito kada je reč o zemljama regiona, poput Severne Makedonije, unapređujemo naše kapaciteta u borbi protiv kriminala, u ovom slučaju u borbi protiv organizovanih grupa koje se bave kriminalom kriminalom vrste krijumčarenja migranata, a što direktno utiče na povećanje bezbednosti građana, o čemu ćemo svakako detaljnije pričati u nastavku sednice.Želeo bih da izrazim zadovoljstvo što se ova što se ova sednica na kojoj razmatramo predložene sporazume iz delokruga odbrane i unutrašnjih poslova odvija u danima kada država vodi borbu, važnu i snažnu borbu protiv organizovanog kriminala i ja bih se ovom prilikom pridružio čestitkama vama, gospodine ministre, na uspešnoj akciji koja je ovih dana sprovedena u kojoj smo pokazali da država ima snage da se obračuna sa svim vidovima organizovanog kriminala, da u ovoj borbi nema zaštićenih, da u ovoj borbi nema povlašćenih i nema nedodirljivih i da niko nije jači od države.Gospodine ministre, izuzetno je važno da budemo odlučni i istrajni u ovoj borbi protiv mafije, protiv organizovanog kriminala, jer to je borba za uređenu, uspešnu i pristojnu Srbiju.Dame i gospodo narodni poslanici, pozivam da u danu za glasanje podržite ove predloge zakona.

Hvala vam, gospodine Dačiću što ste mi dali reč.Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, kako smo na Odboru za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmatrali predloge zakona o potvrđivanju dva sporazuma i to između Vlade Srbije i Vlade Severne Makedonije i drugi između Vlade Srbije i Vlade Kraljevine Lesoto o značaju ovih sporazuma danas ćemo moći da govorimo i u plenumu.Regionalno povezivanje i saradnja sa zemljama regiona važni su za Srbiju, pa će Sporazum sa Vladom Severne Makedonije upotpuniti saradnju i ojačati veze državnih organa dveju zemalja koje su nadležne za borbu protiv organizovanih kriminalnih grupa koje se bave krijumčarenjem migranata.Vlada Srbije je već pokazala istrajnost u borbi protiv kriminala i poslala jasnu poruku da nema zaštićenih i da niko nije jači od države.Sa druge strane i ovim poslednjim hapšenjima poslata je snažna poruka da je Srbija jaka i bezbedna zemlja.Vladavina prava i borba protiv kriminala su svakako visoko na listi prioriteta Vlade Republike Srbije i ako se osvrnemo na prvih 100 dana 100 dana rada ove aktuelne Vlade, videćemo da je borba protiv mafije jednako prisutna kao i borba protiv Korona virusa i borba za našu ekonomiju i privredu.Kao što će ovi sporazumi obeležiti današnju sednicu,

među zemljama Evrope kada je reč pre svega o stabilnosti zdravstvenog sistema o očuvanju života i zdravlja građana.Za samo četiri meseca, podsetiću vas izgradili smo dve nove bolnice i sada je imunizacija stanovništva na visokom nivou po organizaciji i efikasnosti.I to što postoje rezultati u borbi protiv kriminala i to što smo prvi ili drugi u Evropi po borju vakcinisanih i prvi u Evropi po ekonomskim rezultatima, sve su to rezultati predanog rada Vlade i predsednika Republike ne samo ovih 100 dana, već i u proteklim godinama.Želim da kažem da je i Narodna skupština imala veliku ulogu donoseći pre svega zakone čija primena će imati očekivane pozitivne efekte.Vlada Srbije će i danas od narodnih poslanika iz poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu dobiti podršku za usvajanje sporazuma koji će doprineti većoj efikasnosti nadležnih organa po pitanju bezbednosti.Na kraju imate i našu bezrezervnu podršku u borbi protiv kriminala. Hvala. Zahvaljujem.Nema više izvestilaca.Prelazimo na predsednike, odnosno predstavnike poslaničkih grupa.Reč Muamer Zukorlić. Izvolite. narodni poslanici, dame i gospodo, narodni poslanici iz Stranke pravde i pomirenja sa radošću učestvuju u diskusiji kada su u pitanju sporazumi o saradnji.Evo, danas pred nama zapravo imamo dva sporazuma, jedan od njih se tiče uspostave saradnje sa jednom malom

jer zapravo potvrđuje kapacitet ove zemlje da dosegne i do takvih država i da im ukaže važnost i zapravo potvrdi sopstvenu sposobnost i opredeljenost da se uspostavi saradnja sa svakom zemljom u svetu koja za to iskaže želju i spremnost, bez obzira kolike mogućnosti te države bili.U ovom slučaju je u pitanju jedna mala afrička zemlja i to je ono što bi po meni trebalo biti intencija naše diplomatije i svih ostalih kapaciteta međunarodne saradnje. Afrika je zapravo jedan nedovoljno istražen potencijal za buduću saradnju.O tome mogu govoriti, polazeći od sopstvenog iskustva iz studentskih dana. Naime, ja sam četiri godine boravio u jednoj afričkoj zemlji, u Alžiru, u jednoj velikoj ozbiljnoj divnoj zemlji na severu Afrike i to su iskustva koja su i dan danas nezaboravna, ne samo u pogledu odnosa tih ljudi, njihove dobrote, njihove gostoljubivosti, već zapravo i sve ono što sam upoznao tokom te četiri godine i u pogledu njihovom odnosu prema nama ovde, prema našoj zemlji. Istina, tada sve to je bazirano na temeljima odnosa prema Jugoslaviji.Dakle, ja sam tokom tog boravka imao prilike upoznati ljude koji su recimo imali prilike da se leče u Beogradu. Naime, dok je trajao taj oslobodilački rat u Alžiru Alžiru koji je bio jako surov, koji je trajao osam godina protiv kolonijalne vlasti, tokom tog rata oko milion i petsto hiljada ljudi Alžiraca je poginulo. Jedinu

Zamislite sada kakva su njihova osećanja, kakva su njihova iskustva. Neke od tih ljudi sam upoznao, oni su već bili u starijim godinama, ali oni su o Beogradu, o tom periodu lečenja, o tome kako su bili ovde primljeni, kakva im je pomoć ukazana, oni su pričali u suzama, oni su govorili sa ushićenjem. Dakle, ta emocija i posle nekoliko desetina godina je tamo trajala. To se prenosilo na njihova pokolenja, na njihovu decu.Dakle,

tri decenije od mog boravka tamo i dalje imamo jako puno pozitivne emocije, ne samo u Alžiru, već u svim onim zemljama sa kojima je tada Jugoslavija, ali istina sa Beogradom kao glavnim gradom te zemlje imala odlične i dobre odnose.Znam da je puno toga oživljeno u proteklim godinama, ali ono što želim da naglasim, da na tome treba još značajnije poraditi.Svaku mogućnost oživljavanja ili uspostave dobrih odnosa treba iskoristiti. Tu je Alžir i dalje jedna od zemalja na koju treba posebno staviti akcenat. Mi između ostalog, narodni poslanici SPP čak i u našem programu stranke, potenciramo važnost saradnje dodatno i sa muslimanskim zemljama i zapravo stavljamo sebe na raspolaganje. Vidimo sebe na raspolaganju kao pripadnike Islama koji žive u ovoj zemlji, a činjenica je da smo imali i razne druge odnose i saradnju sa raznim faktorima širom muslimanskog sveta. Spremni smo se staviti na raspolaganje ovoj zemlji i dalje pomoći da se ti odnosi unapred.Mogućnosti su ogromne, samo je neophodno regrutovati sve potencijale ove zemlje i ovde nas u Narodnoj skupštini, naravno sve potencijale Ministarstva spoljnih poslova, odnosno Vlade, ali isto tako i druge kulturne i sve organizacione potencijale kako bi imali puni kapacitet saradnje, ne samo u nekim simboličkim odnosima već i u konkretnom smislu ozbiljne privredne saradnje. Namenska industrija je tu izvan svake konkurencije i možda jedan od najboljih potencijala, ali i druge mogućnosti i dalje otvorene za privredu.Potenciram zemlje severne Afrike i Alžira. Tu su ogromne mogućnosti. To je zemlja koja sada izdvaja milijarde u investicije, infrastrukturu, sa ozbiljnom tradicijom saradnje sa građevinskim preduzećima i firmama sa područja bivše Jugoslavije. Mislim da tu možemo mnogo više i zato smo spremni bodriti svaku inicijativu pomoći i u njoj učestvovati.Svakako, već smo i pominjali. Za pohvalu je i podršku sve ono što je poslednjih godina učinjeno u poboljšanju odnosa sa muslimanskim svetom, posebno sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Znamo dobro kakve efekte u investicionom smislu donosi ta saradnja. Ali, verujte efekti su mnogo viši. Dakle, preko Ujedinjenih Arapskih Emirata, odnosno saradnje koja je uspostavljena otvorena širom prema zemljama prema zemljama Bliskog Istoka. Evo, ja kao jedan musliman, građanin ove zemlje mogu da svedočim koliko je to imalo efekte i u pogledu jedne, ako ako tako mogu da kažem, muslimansko-pravoslavne saradnje.Mislim, da pored onoga što je nama ovde nama izuzetno važno, a to je privredna saradnja od velike važnosti je i opšta kulturno-civilizacijska saradnja. Naravno, sa naše tačke gledišta Stranke pravde i pomirenja, kako već i potenciramo u samom imenu između ostalog jednu od odrednica naše ideološke orijentacije, to je pomirenje. Naravno da pomirenje podrazumeva razumevanje. Razumevanje podrazumeva upoznavanje, jer bez upoznavanja nema mogućnosti uspostavljanja saradnje. Kada kažem pomirenje, ne mislim samo na pomirenje posle sukoba, ono uvek prvo upada u oči.Međutim, pomirenje je pojam koji ima mnogo širi značaj i važnost od samog smirivanja ili pomirenja posle sukoba. Pomirenje je zapravo uspostavljanje mirnih relacija. Pomirenje se najpre treba desiti unutar nas samih, sa nama samima, u našim individualnim ličnostima, potom pomirenje je potrebno unutar samih naših naroda i zajednica. Zapravo, pomirenje je mogućnost mirne komunikacije sa sobom, unutar svoje porodice, unutar svoje zajednice, unutar svog naroda, između naroda koji žive zajedno, ali isto tako i između naroda, kultura i civilizacija na međunarodnoj sceni.Zato, eto sa zadovoljstvom sam sa svojim kolegama pre dve godine učestvovao na Interparlamentarnoj konferenciji pravoslavlja u Libanonu. Nekima je bilo začudo zašto sam ja kao musliman prihvatio da učestvujem na konferenciji na kojoj su primarno bili pozvani narodni poslanici pravoslavci, odnosno narodni poslanici poslanici iz pravoslavnih zemalja. Ja sam bio pozvan kao gost ovde od naših narodnih poslanika. Sa radošću sam to prihvatio, ali su i efekti trodnevne konferencije i sudelovanja u Bejrutu na toj konferenciji bili izuzetno.Pogotovo sam bio i kao musliman možda jedinka kao gost na toj konferenciji bio izuzetno uvažen. To je zapravo bila prilika da govorimo o važnim temama i da pokažemo tu širinu, da nije samo sposobnost praviti komunikaciju i saradnju unutar sebi sličnih i unutar istih. To mogu svaki. Biti sposoban da budeš samo dobar sa svojim, sa istim, sa sličnim, to je više neki životinjski poriv, to je neka ideja krda, dakle to je više instinkt, ali biti sposoban da praviš dobre odnose sa različitim, to je prava etička, kulturna i civilizacijska vrednost.Mi tu imamo velikog potencijala. Prvo imamo i ozbiljnu tradiciju kroz istoriju i ovoga prostora. Istina, imamo i divnih iskustava, na žalost imamo i iskustava sukoba i ratova, ali to je sve dovoljno, po meni, da shvatimo da imamo dovoljno lekcija kako bismo izvukli prave pouke. Istorija je previše promovisana kao učiteljica života, možda pretenciozno, ali definitivno nije jedina učiteljica života. Ima mnogo još učiteljica života. I ukoliko samo istoriju prihvatimo kao jedinu učiteljicu života onda rizikujemo da se potpuno okrenemo unazad.Dakle, treba potpuno hladnokrvno prošlost uzeti kao lekciju, ono što je dobro nastaviti razvijati, ali ono u čemu smo pogrešili nije sramota reći – ovo je pogrešno. Nije sramota reći da nije dobro što se slični, srodni, različiti narodi na Balkanu preko stotinu godina biju, svađaju, ratuju i progone. To nije dobro. Nije dobro da tvrdoglavo nastavljamo u tome po istom modelu, po istom konceptu čekajući da dođe vreme kada ćemo biti mnogo jači pa sve ostale pobediti. To nije dobra politika.Zadovoljan sam što se ova Vlada i ova zemlja sve više okreće pametnoj politici, politici koja će biti bazirana na realnom iskustvu, politici koja će biti okrenuta budućnosti, gde ćemo doživeti da mi ovde na Balkanu koji, kako kažem, imamo mnogo srodnosti. Imamo takođe i različitosti, ali niti jedno, niti drugo ne treba da bude nešto što će nas deliti. To sve može da bude zapravo potencijal kojim ćemo se mi ponositi.Ono u čemu smo slični, srodni baštiniti svoje slobodno, ali isto tako ne možemo, ja se nikada neću složiti sa opredeljenjem da ono čemu pripadam, ne po mojoj volji, ne po mom izboru, već po sili sudbine. Rođena sam u jednom narodnom korpusu i šta treba, da tražim nagradu za to što pripadam jednoj naciji ili jednom narodu. Ne, sa etičke tačke gledišta, sa kulturne tačke gledišta ljudi ne mogu biti niti kažnjavani, niti nagrađivani za ono za šta nisu odlučivali. Ne možete se smatrati ni vrednijim, ni manje vrednim zato što pripadate jednoj naciji, jednoj zajednici, jednoj kulturi. Ne, ne možete. Možete se samo dičiti sa onim što ste postigli, sa onim što je vrednost, što je prava vrednost, sa onim što se vi odlikujete bilo u znanju, bilo u kulturi, bilo u etici, bilo u dobrom delu.Dakle, kada budemo više imali glasova ove orijentacije, kada budemo glasniji u kvalitativnoj promociji lestvice kvaliteta ili gradacije, gradacija je jedino dozvoljena u vrednosnom smislu. Nema gradacije u boji kože, nema gradacije u pripadnosti naciji. Najniži stepen identitetske pripadnosti je ono što te je zadesilo, ono što nisi birao, ono što jednostavno je pitanje o kome ti nisi odlučivao. Ja nisam pitam da li ću da budem rođen kao Bošnjak ili pripadnik neke druge nacija. Da, drago mi je što sam Bošnjak, ali ne tražim da zato budem odlikovan. Nemam pravo da budem vrednovan i kažem – ne, pripadnici drugih nacija su manje vredni. Nemam na to pravo.To je ono što mi treba ovde da značajnije podignemo iznad. To je realnost. Srbi, Bošnjaci, Crnogorci, Albanci, Hrvati, bilo ko, to je realnost. To je naše naše pravo i naša nacionalna i kulturna realnost dozvoliti svima da to svoje razvijaju ne na način da im mi nametnemo, ne na način da ih mi oblikujemo ih mi oblikujemo i kažemo – ne, vi ste takvi, vi ste to, vi niste to. To je nepristojno. Nepristojno je da se pripadnici jedne nacije bave drugom nacijom. Nepristojno je da ja kao Bošnjak držim vama lekcije Srbima koliko ste Srbi, da li ste Srbi, od kada ste, od kada niste, šta je sa vašim jezikom, šta je sa vašom kulturom i obrnuto.Mi moramo tu da uspostavimo kvalitetne kulturne odnose, da svako odluči da sebe profilira. Moramo da isključimo kategoriju priznanja. Priznajem ti naciju, ne priznajem ti naciju. Pa, to je najviši stepen nekulture i zaostalosti. Šta ima mene neko da prizna ili ne prizna? Meni čak to ne smeta. Ja sam se naslušao i ovde i na drugim mestima te nepostojeća nacija, te nepostojeći jezik. Meni čak neki moji sunarodnici kažu - pa, dobro, zašto ne reaguješ? Ne dodiruje me, čoveče. Šta to mene briga da li mene neko priznaje? Jer, ako mene neko prizna, šta ću ja biti, više Bošnjak, je li? Ili, ako me ne prizna ili ne prizna moj jezik, Bošnjak?Apsolutno me ne zanima, zato što sam ja onoliko u svojoj nacionalnoj, kulturnoj i verskoj pripadnosti koliko stvarno jesam. Ako stvarno jesam, ja sam u tome siguran. Veliki problem jeste što mnogi pokušavaju da uspostave sopstveni identitet u negaciji drugoga. To rade samo oni koji zapravo imaju krizu svog identiteta. Onaj ko ima sigurnost u svom kulturnom, nacionalnom, duhovnom ili svakom drugom identitetu, on nema potrebe negirati drugoga. Dakle, to su neki postulati koji su jako važni i za lokalnu i za regionalnu, ali isto tako i za celokupnu međunarodnu saradnju.Druga tema je svakako važna, tiče se migranata, tiče se uređenja odnosa sa Republikom Severnom Makedonijom. To je izuzetno važna tema i treba zapravo napraviti sporazume, urediti zakone po tom pitanju. Ali, istini za volju, treba istaći da je ova zemlja pokazala izuzetno dostojanstven odnos kada su u pitanju migranti i to je nešto što je za pohvalu. Migranti i migrantska kriza su veliko iskušenje i jako je teško ostati ostati uravnotežen u pogledu jednog etičkog, ljudskog odnosa prema tim napaćenim ljudima, a s druge strane opet ne ugroziti sopstveni sistem bezbednosti i opšte sistem funkcionisanja države i adminstrativnog aparata.Drago mi je da je, uprkos težini tog iskušenja, ova zemlja uspela da nađe tu meru, da je pokazala svoje humano lice, ali isto tako i da ne beži od odgovornosti, da pomno prati sve rizike, sve opasnosti, sve probleme koji mogu da Ja bodrim ovu zemlju i njenu vlast da nastave sa humanim odnosom prema migrantima, ali svakako i da se do kraja uredi odnos prema ovom pitanju i prema ovom iskušenju i spreči svakako zloupotreba ovog ovog pitanja, koja bi mogla da ugrozi bezbednost građana na bilo kom delu ove zemlje.U pogledu, naši narodni poslanici, poslanici Stranke pravde i pomirenja, poslanici našeg poslaničkog kluba će u Danu za glasanje dati podršku ovim sporazumima i time, verujem, doprineti da ova zemlja nastavi putem otvaranja širom sveta, na sve strane i putem uspostave saradnje, putem koji će nam, ako Bog da, doneti mnogo bolju, kvalitetniju i srećniju budućnost nego što nam je bila prošlost. Hvala vam. Zahvaljujem se dr Muameru Zukorliću, potpredsedniku Narodne skupštine.Sledeći je ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe Socijaldemokratska partija Srbije, Branimir Jovanović.Izvolite. Hvala, predsedavajuća.Poštovani ministre, poštovani predstavnici ministarstva, koleginice i kolege narodni poslanici, pre nepuna dva meseca, tačnije 18. decembra, obeležen je Međunarodni dan migranata. Možda je i to bio dan, ali i kao svaki drugi dan u godini, da se preispitamo kakva je pozicija Srbije i kakav je odnos Srbije prema migrantima i prema migrantskoj krizi.Kada krizi.Kada je pre nešto više od pet godina, pet i po godina, migrantska kriza zahvatila Evropu, Srbija je odlično reagovala. Srbija je pokazala da je dobro organizovana i, što je najvažnije, pokazala je jedan human odnos prema migrantima. U tom svetlu posmatram i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Severne Makedonije, koji se odnosi na borbu protiv krijumčarenja migrantima. Ovaj sporazum ima za cilj da se unapredi saradnja, u smislu da se spreči trgovina ljudima. Konkretno, u ovom smislu se odnosi na krijumčarenje migranata. To podrazumeva poštovanje osnovnih ljudskih prava, naravno, u skladu sa preuzetim međunarodnim obavezama.Ratovi na teritoriji Sirije, sukobi u državama na severu Afrike, sukobi u Iraku, sukobi u Avganistanu pokrenuli su pre pet godina jednu lavinu ljudi prema Evropi najveća migrantska kriza još od Drugog svetskog rata. Među ovim ljudima nalaze se i izbeglice i moramo ih razlikovati od migranata, od ekonomskih migranata. Izbeglice koje su pobegle od rata, koje su došle sa teritorija gde se vode jake oružane borbe, ali ima i ekonomskih migranata koji su iskoristili ovu situaciju da bi došli do krajnjih destinacija, do razvijenih zapadnoevropskih zemalja gde vide šansu da zasnuju jedan bolji život na bezbednijem mestu.Očigledno je da su još 2015. godine dve odluke doprinele da ova ruta kojom migranti prolaze, takozvana balkanska ruta, postane atraktivna. Najpre, to je odluka nemačke vlasti koje su poručile da neće vraćati izbeglice iz Sirije u njihovu zemlju. Druga odluka je makedonske vlasti da dozvole tranzit migranata kroz njihovu teritoriju, odnosno preko njihove teritorije, jer je veliki broj migranata preko Sredozemnog mora dolazio do Grčke, zatim do Makedonije, a onda su nastavili preko Srbije dalje ka Zapadnoj Evropi.Čini se da na sve to EU nije našla adekvatan odgovor, da nije dobro reagovala. Države članice EU nisu imale zajednički stav po ovom pitanju. Imali su različito mišljenje. Sa druge strane, države Jugoistočne Evrope imale su samo jedan cilj, a to je da migranti što brže prođu kroz njihove teritorije. Od 2015. godine, prema nekim podacima, kroz našu zemlju je prošlo preko milion migranata. Oni su svoj put nastavili ka severu, ka zapadu Evrope. Karakteristika je svega toga bila da su koristili ovu rutu da bi što brže došli do krajnjih destinacija. Karakteristična je bila njihova rešenost da se ne zadržavaju ovde, već da nastave dalje.U Sporazumu koji je potpisan između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije organi dve države će se sastajati najmanje dva puta godišnje, a po potrebi i više, da bi se sprečila trgovina ljudi, sa posebnim osvrtom na ranjive grupe kao što su deca.Prema podacima UNICEF-a, od ukupnog broja ljudi koji su došli u Evropu iz Severne Afrike i sa Bliskog Istoga trećinu čine deca. Zaista, svi ti ljudi su se sa porodicama uputili na jedan rizičan put, u jednu rizičnu avanturu, gde su deca i žene fizički uglavnom iscrpljeni, traumatizovani i većini je potrebna hospitalizacija, zdravstvena pomoć, nega.Ne možemo na te ljude nikada da gledamo samo kao na brojeve. To su ljudi koji imaju ime i prezime, ljudi koji imaju svoje profesije. Oni su često žrtve krijumčarenja. Upravo ono čime se ovaj sporazum bavi. Žrtve krijumčarenja postaju tako što svesno, nekada sami ulaze u mrežu krijumčara da bi ilegalno prešli granice i došli do država Zapadne Evrope.Srbija Evrope.Srbija je od početka nastajanja migrantske krize reagovala adekvatno. Srbija je pokazala da je dobro organizovana, sačuvala je, sa jedne strane, bezbednost, a sa druge strane pokazala je ono najvažnije, pokazala je humanost. Mi kao socijaldemokrate uvek ćemo podržati jednu ovako odgovornu politiku. Na izbeglice uvek gledamo kao na ljude koji su pobegli od rata, kojima treba pružiti pomoć. Ali, u isto vreme, treba sačuvati i i bezbednost u našoj zemlji, kao zemlji koja je jedna na putu do krajnjih destinacija izbeglica.Nažalost, u jeku migrantske krize dolazilo je i do zloupotreba, često je plasirano mnogo lažnih vesti, nekih dezinformacija i to su činili obično određeni politički akteri koji su želeli da grade rejting na ovim lažnim vestima.Građani vestima.Građani Srbije ne tretiraju migrante kao neku opasnost, ali opet sa druge strane istina je da je stepen tolerancije niži u onim mestima gde se nalaze prihvatni centri za migrante. Najveći problem jeste što radikalizovana manjina plasira nekada lažne vesti, plasira izmišljene događaje da bi ostvarila određen politički profit. Izmišljene vesti su išle i do toga da je namera navodno Vlade Srbije bila da migrantima naseli prazna sela, da država navodno pruža veliku finansijsku pomoć migrantima, a jedina istina je da su oni finansijsku pomoć dobijali od humanitarnih međunarodnih organizacija, a da su se u našoj državi zadržavali najkraće moguće.Ne treba ni ovo ništa da čudi, s obzirom da su ovakve pojave bile izražene i u drugim evropskim državama. Određene političke grupacije su regrutovale svoje pristalice da vode hajku protiv migranata igrajući na kartu ugroženog identiteta. Naravno, treba reći da je bilo incidenata, kada govorimo o migrantskoj krizi. Uglavnom su ti incidenti između samih migranata, ali mislim da je država odreagova adekvatno i da je sačuvan mir i sačuvan je poredak.Zanemarljiv je broj migranata koji traži azil u Srbiji, a možda bi prema nekim podacima UN čak 80% njih u skladu sa međunarodnim pravom imalo pravo na azil. To je zapravo podatak koji ukazuje da migranti ne žele da se zadržavaju ni u Grčkoj, ni u Makedoniji, ni u Srbiji, a na nama je da obezbedimo da oni u tom tranzitu ne naruše ni pravni poredak naše zemlje. Teško je zaustaviti ljude koji beže od rata, a pritom šansu za boljim životom traže na nekom drugom mestu.Nemačka je zemlja, opet se vraćam na početak, koja je otvorila vrata migrantima. To je zemlja koja je samo u jednoj godini uložila preko 20 milijardi evra da bi integrisala ove ljude u svoju društvenu zajednicu. Naravno, oni su u tome videli svoj interes. Činjenica je da mi nećemo sami rešiti migrantsku krizu. Činjenica je da to mora da bude dogovor svih evropskih država, a da mi svoju politiku uskladimo sa našim interesima i sa politikom ostalih evropskih zemalja.Mi smo pokazali pozitivan odnos i empatiju prema migrantima i mislim da je to negde i posledica toga što smo u bliskoj prošlosti i sami bili suočeni sa sličnim problemima.Socijaldemokratska partija Srbija podržaće ovaj sporazum jer je to sporazum koji na jedan civilizovan način tretira pitanje migranata, kao što ćemo i podržati sve mere koje su usmerene na borbu protiv kriminala, na borbu protiv korupcije, kao jedne pošasti koja u svakom svom obliku nagriza društvo. To je jedna borba koja mora biti istrajna, da bi pokazali da su svi građani Srbije jednaki pred zakonom. Hvala.

Poštovana predsedavajuća, uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, danas raspravljamo o dva bilateralna sporazuma Republike Srbije, jedan sa Kraljevinom Lesoto u oblasti odbrane, a drugi sa Republikom Severnom Makedonijom u oblasti borbe protiv krijumčarenja migrantima. Mi iz JS smatramo da su oba ova sporazuma važna i trudiću se da u ovom izlaganju objasnim zašto ćemo mi kao poslanička grupa u danu za glasanje podržati ove predloge.Naime, često možemo čuti – bogati ste koliko imate prijatelja. Mi ovde na svakom skupštinskom zasedanju razmatramo po nekoliko bilateralnih sporazuma naše države i mi gledamo to u svetlu da ovakvi sporazumi jačaju političku saradnju. Posledica političke saradnje jeste razvijanje i ekonomskih odnosa i jednostavno stvaranje sveukupnih dobrih, prijateljskih odnosa i relacija sa drugim državama. Samim tim, svakim tim sporazumom Srbija postaje sve bogatija.Ono što je takođe jako važno jeste da u današnjem svetu, opterećenom pojačanim tenzijama, ratnim sukobima, stalnom, konstantnom pretnjom od terorizma, u svetu u kome organizovani kriminal odavno je izgubio nacionalni predznak i prevazilazi čak i regionalne okvire i dobija jednu globalnu razmeru, ovakvi sporazumi u oblasti odbrane, ovakvi sporazumi u oblasti trgovine i krijumčarenja migrantima, što spada u deo organizovanog kriminala, svakako jesu važni u procesu prevencije, suzbijanja i borbe protiv ovih negativnih procesa koji nagrizaju današnju civilizaciju.Prvi sporazum jeste u oblasti odbrane sa Kraljevinom Lesoto, sa državom koja ima negde oko 300.000 kilometara kvadratnih, koja je, da bi poredili, veličine otprilike jedne Belgije, sa državom u kojoj živi nešto više od dva miliona stanovnika i pre svega sa državom koja se ohrabrila da stane na stranu pravde i istine, sa jednom od 18 država koje su povukle priznanje nezavisnosti naše južne pokrajine.Tačnije, 16. oktobra 2018. godine sadašnji predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Ivica Dačić, tada ministar inostranih poslova, primio je diplomatsku notu od tadašnjeg ministra spoljnih poslova Kraljevine Lesoto u kojoj Kraljevina Lesoto smatra da njen jedini doprinos rešenju budućeg statusa Kosova treba da bude podrška dijalogu Beograda i Prištine, a ne definisanje statusa pre nego što se dijalog završi. Stoga u toj noti stoji da je pitanje državnosti Kosova preuranjeno i da Vlada Kraljevine Lesoto se nije izjasnila po tom pitanju, niti će to učiniti sve dok dijalog traje i da će podržati ishod tog dijaloga.Takođe, u toj diplomatskoj noti stoji da Vlada Kraljevine Lesoto istovremeno povlači sve prethodne izjave u vezi sa Kosovom, naročito one koje na bilo koji način se mogu tumačiti kao priznanje nezavisnosti Kosova, i to takođe stoji u toj noti.Godinu dana kasnije, ako se ne varam oktobra 2019. godine, u posetu Beogradu je bio i tadašnji premijer Vlade Kraljevine Lesoto gospodin Tabane i bio je primljen od čitavog državnog vrha i negde rezultat te posete je i ovaj sporazum o kome danas pričamo, sporazum u oblasti odbrane. Ovaj sporazum podrazumeva saradnju u oblastima odbrambene i bezbednosne politike, sporazum u oblasti vojnog obrazovanja i obuke, sporazum u oblasti vojno-ekonomske saradnje, naučno-tehničke saradnje, sporazum tretira i oblast vojne medicine i veterine, kao i druge oblasti o kojima se dve strane budu saglasile.Ovo je sporazum sa jednom prijateljskom zemljom, sa zemljom koja je u jednom za nas važnom trenutku, kao što sam rekao, se ohrabrila da stane na stranu istine i pravde i da povuče priznanje Kosova i samim tim osnaži našu borbu za ono što je, ja bih rekao, kamen temeljac, osnovni postulat politike i i države Srbije, ali i jedinstvene Srbije i taj temelj politike Jedinstvene Srbije stoji u samom imenu stranke, a to je državna celovitost, odnosno integritet i suverenitet na svakom delu naše zemlje.S obzirom na tu podršku Kraljevine Lesoto mi na ovaj sporazum gledamo jako pozitivno i naravno da ćemo u danu za glasanje podržati ovaj sporazum.Drugi sporazum o kome danas raspravljamo jeste Sporazum sa našim južnim susedom Severnom Makedonijom, o saradnji u oblasti borbe protiv krijumčarenja migranata. Definicija organizovanog krijumčarenja migranata nalazi se i u Protokolu UN protiv krijumčarenja migranata u čijoj tački 3a. stoji da krijumčarenje migranata podrazumeva obezbeđivanje nelegalnog ulaska u državu članicu za neko lice koje nije državljanin, ili nema mesto boravka i prebivalište, a radi sticanja direktne ili indirektne finansijske ili druge materijalne koristi.Naravno, koristi.Naravno, ovaj Sporazum sa Severnom Makedonijom, osim što se oslanja na zakonodavstva dve države Srbije i Severne Makedonije, svoje uporište nalazi i u ovom Protokolu UN koji u tački 10. kaže da države potpisnice naročito one sa zajedničkim granicama i one koje su locirane na putevima na kojima se vrši krijumčarenje migranata, u cilju postizanja ciljeva protokola, razmenjivaće međusobno u skladu sa svojim domaćim pravnim i administrativnim sistemom relevantne informacije o pitanjima kao što su identitet i metoda organizacija i grupa za organizovani kriminal za koje se zna ili se sumnja da su angažovane u radnjama krijumčarenja migranata, koje su to tačke i odredišta i rute, prevoznika i prevoznih sredstava i drugih informacija koje bi pomogle u borbi protiv organizovanog krijumčarenja migranata. To je deo organizovanog kriminala koji je uzeo maha i koji ima velike razmere svuda u svetu.Republika Srbija i Severna Makedonija se nalaze na jednom od od glavnih pravaca migranata iz ratom zahvaćenih područja Bliskog istoka, Južne Azije. Moram da kažem da migrantska kriza nije počela 2011. godine, kada je to proglasila EU. Znači, migrantska kriza i ta kretanja i procesu su postojali i pre 2011. godine, ali se nije ni završila 2019. godine, kada je EU rekla da je završena migranstka kriza. Taj proces, kao što vidimo, traje i danas. Naravno da je vrhunac krize bio 2015. godine, kada je više od milion migranata ušlo u Evropu preko Mediterana i preko jugoistočne Evrope, odnosno Balkana, odnosno preko država na Balkanu, među kojima je i Srbija, a ovaj proces je posle počeo da se smanjuje i jenjava, tako da, je 2019. godine, po podacima Eurostata, u Evropu ušlo oko 219.000 migranata.Zemlja u koju je najviše migranata ušlo jesu Nemačka, Mađarska, Švedska i Austrija. Od te 2011. godine najviše migranata je otišlo iz Sirije, oko šest miliona, zatim, naravno, početkom ratnih sukoba u Siriji 2011. godine, ti migranti su se najviše smestili u okolnim zemljama, pre svega u Turskoj, negde oko 3,6 miliona ih ima sada,

1,1 milion je došao u Nemačku.Što se države Srbije tiče, od 2015. godine do danas preko Srbije je prošlo nešto više od milion migranata.

Polovina ovih migranata dolazi iz Sirije, Avganistana i Bangladeša. Procena je da van prihvatnih centara boravi još oko hiljadu migranata.Moram ovom prilikom da naglasim da u ogromnoj većini njih Srbija predstavlja usputnu stanicu i da su dezinformacije kako će ih Srbija ovde smestiti, integrisati i da su te dezinformacije plod čiste fikcije.

stepen nervoze među građanima u krajevima gde se nalaze prihvatni centri, što zbog sporadičnih incidenata od strane migranata, što zbog dezinformacija koje se čini mi se tendenciozno šire po ovom pitanju. Iza tih dezinformacija najčešće stoji želja za sticanjem političke pažnje pojedinih političkih i interesnih struktura.Država Srbija je do sada dobro upravljala migrantskom krizom i čini mi se da je našla dobar balans između očuvanja bezbednosti naših građana u oblastima u kojima se migranti prisutni sa jedne strane i želje države Srbije da da se migrantima tokom njihovog boravka u Srbiji obezbede uslovi u skladu sa svim međunarodnim pravima i konvencijama o zaštiti ljudskih prava i tako

nesiguran put krenuli upravo sa tim ciljem da uđu u države EU. U toj situaciji oni ljudi koji su van zakoni videli su priliku da dobro zarade na nesreći ljudi koji žele da se dokopaju boljeg života bežeći od svojih ratom zahvaćenih područja. Tako su stvorene organizovane kriminalne grupe koje se bave ilegalnim krijumčarenjem migrantima i to je zaista veliki nelegalni posao danas, ne kod nas nego i u svetu.Ako imamo u vidu činjenicu da je negde oko 79 miliona prisilno raseljenih lica u svetu, što je negde skoro jedan posto svetske populacije, onda možemo videti koje su razmere tog nelegalnog, tog krijumčarenja migranta. Republika Srbija vodi borbu u sprečavanju tog krijumčarenja. Imali smo priliku već u decembru, sredinom decembra, odnosno ako se ne varam 22. decembra je uhapšeno 12 osoba koje su učestvovale u prebacivanju 310 migranata na teritoriju Bosne i Hercegovine i Hrvatske. To je jedan veliki doprinos države Srbije u toj borbi, ali naravno da te organizovane kriminalne grupe ne deluju samo nacionalno i regionalno već su povezane sa sličnim grupama i nama susednim državama, tako da i ovaj sporazum sa Republikom Severnom Makedonijom daće značajan doprinos sprečavanju ovog vida organizovanog kriminala, odnosno sprečavanju ilegalnog krijumčarenja migranata.Jedinstvena Srbija podržava svaki vid borbe protiv kriminala, pa i borbu protiv ilegalnog krijumčarenja migranata i tom smislu mi ćemo i ovaj sporazum u danu za glasanje rado podržati. Hvala

Zahvaljujem, uvažena predsedavajuća.Poštovano predsedništvo, poštovani ministre, poštovani predstavnici ministarstva, dame i gospodo narodni poslanici, pre nego započnem priču o sporazumima koji su danas tema koji su danas tema današnjeg zasedanja, sporazumi koji imaju, kako ste rekli u uvodnom izlaganju i tu se u potpunosti slažem i praktični i politički značaj, dozvolite mi da iskoristim vaše prisustvo današnjem zasedanju i da ispred poslaničke grupe SPS još jednom iskažemo punu podršku vama, Vladi Republike Srbije, predsedniku Republike na jednoj odlučnoj, ne selektivnoj i kontinuiranoj borbi protiv kriminala i korupcije.Poslanička

posao i verujemo kada kažete da će ta borba biti nastavljena. U tome svakako imate podršku poslaničke grupe SPS.Ovo jeste ozbiljan udarac organizovanom kriminalu u Srbiji. Znate, u trenutku neposredno pred konstituisanje Narodne skupštine Republike Srbije i formiranja Vlade Republike Srbije, predsednik Republike je govorio o šest ključnih tačaka koje će biti sadržane u ekspozeu, zapravo koji će biti stubovi ekspozea premijerke Vlade Republike Srbije i tada je rekao da je jedan od tih šest ključnih tačaka upravo borba protiv kriminala i korupcije. Tada se čulo od jednog dela opozicije da je to sezonska predstava predsednika Republike.Na ovaj način Vlada Republike Srbije pokazuje delima a ne rečima da ovo nije sezonska predstava i da zapravo jedan od šest ključnih principa i načela na bazi kojih je formirana Vlada Republike Srbije upravo jeste organizovana borba protiv kriminala i korupcije.Ovo svakako jeste i potvrda sposobnosti i spremnosti države da kod građana Srbije uliju jedan osećaj samopouzdanja da su građani bezbedni, da su građani sigurni i da, kao što je koleginica koja je predsednica Odbora za ustavna pitanja rekla, niko u Srbiji nije iznad zakona i niko ne može biti jači od države. U svemu tome, ponavljam još jednom,

sporazumi koji govore o veoma važnim oblastima u uspostavljanju saradnje sa Kraljevinom Lesoto i Republikom Severnom Makedonijom, sporazumi koji imaju i praktični i politički značaj. Ključna reč za oba sporazuma upravo jeste saradnja, upravo jeste izgradnja boljih bilateralnih odnosa, dobrih odnosa sa državama, bez obzira na njihovu udaljenost i bez obzira na njihovu veličinu. Nije bitno da li je Lesoto velika ili mala država, ona je međunarodno priznata država i država koja je imala hrabrost kada je malo ko imao hrabrost da vrlo jasno i principijelno izađe sa stavom, odnosno da promeni svoj stav po pitanju jednostrano proglašene nezavisnosti KiM i naravno da u znak te zahvalnosti mi pružamo punu podršku ovakvom sporazumu.Naime, Sporazum između Republike Srbije i Kraljevine Lesoto u oblasti odbrane zaključen je i potpisan u Beogradu, u oktobru 2019. godine i on otvara put za dalju saradnju u bezbednosnoj politici, vojnoj, ekonomskoj saradnji, kao i u vojnom obrazovanju.Iako ove dve zemlje odlikuje blisko prijateljstvo, o tome je već bilo reči, još iz vremena Josipa Broza Tita i Pokreta nesvrstanih, odnosi između Srbije i Lesota započeti su su pre sticanja nezavisnosti Lesota koje se desilo 1966. godine. Dakle, zvanični diplomatski odnosi uspostavljeni su 1972. godine i u ovom periodu zaključeno je samo par sporazuma u oblasti naučne, tehničke saradnje, spoljnih poslova, poljoprivrede i šumarstva.Kao što sam rekao, Kraljevina Lesoto je jedna od 18 država koje su povukle priznanje nezavisnosti Kosova i veoma smo zahvalni na bezuslovnoj podršci i očuvanju našeg teritorijalnog integriteta i suvereniteta.Ali, obzirom da je došlo do promene vlasti u Kraljevini Lesoto, upravo treba nastaviti sa produbljivanjem saradnje i izgradnje novih odnosa u novim oblastima i pratiti, naravno, aktuelna politička dešavanja u ovoj državi.Veliku zahvalnost izražavamo i povodom toga što je Lesoto na Generalnoj skupštini Interpola glasao protiv pokušaja prištinskih vlasti da se tzv. Kosovo učlani u tu međunarodnu organizaciju.Pored navedenih sporazuma, naravno, zainteresovani smo i za unapređenje saradnje u brojnim drugim oblastima, kao što su obrazovanje i kultura. Strani studenti, o tome je govorio i kolega Zukorlić, su već desetinama godinama prisutni na univerzitetima u Srbiji, na kojima stiču diplome i iskustvo, sa kojima se vraćaju u svoje zemlje, kao najbolji promoteri našeg društva, ali i kulture, kulturnog nasleđa i tradicije.Godinama unazad, dakle, sprovodi se projekat „Svet u Srbiji“, koji pruža studentima iz svih delova sveta da upoznaju našu zemlju, nauče naš jezik, stiču znanje na upravo našim visokoobrazovnim institucijama, odnosno fakultetima. Realizacija ovog programa kojim bi se obezbedile stipendije za studente iz Lesota koji bi studirali u Srbiji bio bi, po našem mišljenju, jedan dobar podsticaj za dalji razvoj saradnje.Drugi sporazum koji je danas na dnevnom redu jeste Sporazum sa Severnom Makedonijom. I tu se u potpunosti slažem sa vašom konstatacijom kada kažete da godine, čiji je vrhunac bio 2015. godine, njen kraj se nažalost još uvek ne nazire. Velike sile i EU nemaju odgovor na migrantsku krizu i zato je u ovoj oblasti važna saradnja Srbije, posebno sa

pa do danas republika Severna Makedonija je jedina država od svih naših bivših republika sa kojom Srbija ima dobre odnose, koji nisu opterećeni nekim ratnim nasleđem.Takođe, da podsetimo i na činjenicu da Severna Makedonija za vreme napada NATO snaga na Saveznu Republiku Jugoslaviju nije dopustila da se njena teritorija koristi za vojne akcije usmerene ka našoj teritoriji, što je plod naših dobrih odnosa koje danas unapređujemo.Nakon raspada kada su sve bivše republike formirale svoje države, bilateralni diplomatski odnosi između naše dve zemlje uspostavljeni su 1996. godine i ocenjeni su kao prijateljski i srdačni. Imamo dobre političke, bezbednosne, ekonomske odnose, a narodi dve zemlje sebe doživljavaju kao dobre prijatelje, zahvaljujući pre svega dugogodišnjoj tradiciji zajedničkog života.Severna života.Severna Makedonija je značajan trgovinski partner naše zemlje.Imamo otvorenih i spornih pitanja kada su u pitanju odnosi naše dve zemlje, ali mi smo uvek bili za to da ih rešavamo kroz dijalog i kroz saradnju.Rezultat saradnju.Rezultat dobrih odnosa su i brojne bilateralne i regionalne inicijative o sporazumima o saradnji u različitim oblastima. Tokom 2019. godine, recimo, ratifikovan je Sporazum između Srbije i Severne Makedonije kojim se kojim se uspostavlja integrisani granični prelaz Preševo-Tabanovce, čime je kontrola na ovom graničnom prelazu objedinjena, što omogućava brži prelazak granice teretnim vozilom i to je još jedan signal za ohrabrenje regionalne saradnje i robne razmene i bolju kontrolu.Takođe, rezultat regionalne saradnje je i mini Šengen. To je svakako vizionarski projekat, vizionarski potez, kojim je dogovoreno da se omogući putovanje samo sa ličnom kartom između Srbije, Severne Makedonije i Albanije. Takođe, postignut je i dogovor oko jedinstvenih radnih dozvola, međusobne pomoći kao što su elementarne nepogode i bržeg carinskog rada.U poslednjih par godina cela Evropa se suočila sa jako važnim međunarodnim pitanjima, a to je pitanje migracione krize. O podacima kada je reč o migracionoj krizi govorio je maločas kolega iz Jedinstvene Srbije. Sporazum sa Republikom Severnom Makedonijom o sprečavanju krijumčarenja migranata, o kome danas govorimo, ima poseban značaj, rekao bih i težinu, jer se i Srbija i Severna Makedonija nalaze na glavnoj migrantskoj ruti.Ovaj ruti.Ovaj prostor je za migrante često tranzitni ka zemljama EU. Migranti, nažalost, ne žele uvek da budu identifikovani i registrovani i pribegavaju ilegalnim prelascima sa jedne u drugu zemlje. Te ilegalne transporte migranata organizuju neki pojedinci, a sve češće su u pitanju i organizovane kriminalne grupe koje koriste ilegalne prelaze između Srbije i Severne Makedonije. Na taj način zarađuju novac od migranata i ne vodeći računa o tome da se radi o krivičnom koji se na ilegalan način prebacuju iz Severne Makedonije iz drugih okolnih država u Srbiju, nisu registrovani, nisu u mogućnosti da koriste svoja migrantska prava.Naša država je kao članica je kao članica UN potpisala Konvenciju UN koje se odnose na azilante i migrante, što je uneto i u naše nacionalno zakonodavstvo, što upravo omogućava različite vidove socijalne podrške migrantima koji regularnim putem ulaze u našu državu.Međutim, krijumčareni migranti sa ilegalnim putevima kreću kroz našu državu, a bilo je i više ekscesa i problema koje je naše domaće stanovište imalo upravo sa tom grupom migranata.Srbija je zemlja koja razume probleme i motive ali isto tako ima obavezu da od eventualnih ekscesa zaštiti svoje građane i Srbija to uspešno čini. Poznato nam je iz medija više različitih problema koji su migranti izazvali.S većina migranata za koje je Srbija izgradila i opremila migrantske centre i omogućila integraciju sigurno poštuju odnos naše države prema njima.Hteo bih da napomenem i to da je 2020. godina bila godina velikih izazova zbog pandemije, pre svega, korona virusa i da je naš sistem uspeo, nije izostavio migrante u smislu zaštite, već je postupio veoma odgovorno i veoma ozbiljno.Na kraju želim da istaknem da je naš azilni sistem jedan od najorganizovanijih i jedan od najhumanijih u Evropi. Srbija je pokazala da je sigurnija od mnogih zemalja Evropske unije kada je u pitanju migrantska kriza. Zato je saradnja nadležnih organa Srbije i Severne Makedonije još jedan dragocen prostor za rešavanje pitanja krijumčarenja migranata, a po svemu sudeći ovaj problem nije jednostavan, niti će biti kratkog roka, kao što ste i rekli, za njegovo rešavanje. Zato je svaka aktivnost na praćenju i suzbijanju ilegalnih migrantskih ruta od velikog humanog, ali i bezbednosnog značaja za obe zemlje.Naravno da će poslanička grupa Socijalističke partije Srbije u danu za glasanje podržati oba sporazuma. Zahvaljujem. Zahvaljujem se predsedniku poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije.Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87, stavovi 2. i 3. Poslovnika Narodne Skupštine,

Zahvaljujem, predsedavajuća.Uvaženi predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva odbrane, dame i gospodo narodni poslanici, usvajanje Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o saradnji u oblasti u borbi protiv krijumčarenja migranata, posledica je činjenice da je Zapadni Balkan i dalje tranzitna ruta za krijumčarenje migranata koji pokušavaju da dođu do zemalja zapadne Evrope, odnosno Evropske unije.Deo migranata ilegalno prelazi granicu, uglavnom koristeći alternativne metode i rute, kao i usluge krijumčarenja koja pružaju kako pojedinci, tako i organizovane kriminalne grupe.Krijumčareni migranti, a posebno oni najranjiviji među njima, kao što su žene, deca, maloletnici bez pratnje, često su pogođeni različitim oblicima kriminala, kao što su nasilje, krađa, kidnapovanje, iznuda, trgovina ljudima itd. Iako su smrtni slučajevi duž zapadno-balkanske rute ipak retki, dešavaju

da je u periodu od januara do novembra prošle godine, dakle 2020. godine, registrovano 114. 300 ilegalnih prelazaka granica država ilegalnih prelazaka granica država Evropske unije.Ono što je sa aspekta Republike Srbije značajno u tom kontekstu je činjenica da je krijumčarenje migranata konstantno jedna od tema izveštaja Evropske unije o napretku zemalja Zapadnog Balkana.Imajući u vidu da je to prekogranična pojava države Zapadnog Balkana treba da imaju zajednički regionalni odgovor na ovaj zajednički problem, a jedan od glavnih ciljeva treba da bude jačanje regionalne saradnje i dobrosusedskih odnosa, razvijanjem jedinstvenog regionalnog odgovora na ovaj problem, problem krijumčarenja migranata.Slobodno mogu da konstatujem da je Srbija nastavila da daje značajan doprinos u upravljanju migracionim tokovima ka Evropskoj uniji, naročito svojom aktivnom i konstruktivnom ulogom, kao i saradnjom sa susednim državama i državama članicama Evropske unije.Kao što svi znate, Krivični zakonik Republike Srbije je propisao da nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi predstavlja krivično delo. Imajući to u vidu, treba naglasiti da se međudržavnom saradnjom u ovoj oblasti na mnogo efikasniji način suprotstavlja pojedincima i organizovanim kriminalnim grupama koje pokušavaju da iskoriste priliku koja im se ukazala, a radi sticanja lične imovinske koristi.Ne treba zaboraviti da, pored direktne borbe protiv kriminala, svaki sporazum ove vrste ima i više drugih pozitivnih aspekata i tu bih naveo bezbednosni aspekt. Dakle, kako bi zaštitila bezbednost svojih građana, država ima obavezu da zna koja lica ulaze i izlaze sa njene teritorije.Nije retka pojava da lica koja su blisko povezana sa terorističkim ili ekstremističkim organizacijama koriste alternativne metode i rute prelaska državnih granica i u tom smislu naročito je važna brža i efikasnija razmena informacija kako bi se na vreme otkrile upravo te alternativne rute i ti alternativni pravci.Ovde bih pomenuo i zdravstveni aspekt. Mislim da je on u ovim danima vrlo aktuelan. Ilegalni migranti ne podležu nikakvim oblicima zdravstvene kontrole i prilikom ulaska na teritorije čak i zemlje tranzita, ilegalni migranti mogu lako doći u kontakt sa lokalnim stanovništvom, stanovništvom te zemlje i ugroziti njihovo zdravlje raznim zaraznim bolestima. S druge strane, ilegalnim migrantima nije moguće pravovremeno pružiti adekvatnu i neophodnu medicinsku pomoć. Takođe, ništa manje značajan je i humanitarni aspekt ovog problema.Kao što sam na početku naveo, među ilegalnim migrantima nalaze se i posebno osetljive grupe lica, deca, maloletnici bez pratnje, žene, koje su najčešće pogođeni različitim oblicima kriminala koji prati ovakav oblik krijumčarenja ljudi. Time ova borba protiv krijumčarenja migranata istovremeno postaje i borba protiv nasilja, kidnapovanja, iznude i trgovine ljudima.Najvažnije oblasti koje su ovim sporazumom propisane obuhvataju nadležnosti, kako smo i čuli od ministra u uvodnoj reči, nadležnosti, oblike saradnje, zajedničke istražne timove, kao i sprovođenje zajedničkih projekata, razmenu iskustava, zaštitu podataka o o ličnosti i razmenu i zaštitu tajnih podataka, kao i nadležnosti za rešavanje eventualnih sporova.Naročito bih istakao značaj formiranja zajedničkih istražnih timova, kao i način na koji je propisana direktna komunikacija, a čime će se, u to sam sasvim siguran, u značajnoj meri povećati efikasnost u radu nadležnih organa.Politika koju vodi Vlada Republike Srbije, koja se u segmentu odbrane naročito ogleda po pitanju vojne neutralnosti, daje nam mogućnost za blisku saradnju u oblasti odbrane sa svim zemljama. Dakle, i sa istokom i sa zapadom. Tako je pred nama danas i Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kraljevine Lesoto o saradnji u oblasti odbrane, a kojim se opredeljuju osnovni principi i ciljevi na kojima će se zasnivati saradnja dveju država u oblasti odbrane, a u cilju razvoja i jačanja celokupnih bilateralnih odnosa.Odmah na početku bih iskoristio priliku da napomenem da je Kraljevina Lesoto, a to smo čuli od predlagača, revidirala svoju odluku po pitanju priznavanja samoproglašene nezavisnosti Kosova i Metohije i na taj način pružila punu podršku teritorijalnoj celovitosti Republike Srbije. Smatram da je to važno istaći kao dodatnu potvrdu ukupnih prijateljskih odnosa naše dve zemlje.Želeo bih da izrazim posebno zadovoljstvo činjenicom da je naša država od korisnika postala izvoznik bezbednosti kroz sve značajnije učešće u međunarodnim multinacionalnim operacijama, programima obuke i obrazovanja, kao i raznim oblicima vojno-ekonomske saradnje, a mi smo načinom svog angažmana zaslužili poštovanje ostalih država učesnica.Više puta do sada je naglašeno da se na taj način podiže i ugled naše zemlje i da to nije samo fraza mogu da potvrdim i na osnovu zvaničnih kontakata sa stranim diplomatama koji otvoreno izražavaju pohvale na račun pripadnika naših snaga snaga odbrane.Dalje unapređivanje te saradnje, zasnovane na uvažavanju obostranih interesa, godinama unazad predstavlja realan i primeren pristup naše države u ostvarivanju naših interesa u oblasti odbrane i zato bih pozdravio potvrđivanje predloženog sporazuma sa Kraljevinom Lesotom koji je danas pred nama, smatrajući da svaki sporazum ove vrste značajno doprinosi jačanju ugleda Srbije u svetu.Najvažnije oblasti koje su Sporazumom propisane obuhvataju oblasti saradnje, način sprovođenja sporazuma, godišnji plan saradnje, razmenu podataka, zdravstvenu zaštitu i rešavanje eventualnih sporova.Naročito sporova.Naročito bih istakao značaj definisanja saradnje u oblastima vojne i bezbednosne politike, vojno-ekonomske saradnje, naučno-tehničke saradnje, vojnog obrazovanja i obuke, kao i saradnje u oblasti vojne medicine.Pored jačanja saradnje sa drugim zemljama u oblasti odbrane ovom prilikom bih istakao i značaj jačanja naše vojne industrije, naročito zbog mogućnosti da time manje zavisimo od uvoza opreme i naoružanja iz inostranstva.Dozvolite mi da zaključim da ova dva sporazuma koja su danas na dnevnom redu, iako drugačija po svojoj prirodi, imaju jedan zajednički imenitelj, kako sam rekao i uvodnom delu, a to je saradnja. Zbog toga, kao i zbog svega gore navedenog, izuzetno mi je zadovoljstvo da kao predsednika Odbora na čijoj sednici su razmatrana oba sporazuma konstatujem da su svi članovi Odbora bili nedvosmisleni i nepodeljeni u oceni da treba predložiti Narodnoj Skupštini da ih u danu za glasanje prihvati.Poštovani prihvati.Poštovani gospodine Vulin, iskoristio bih priliku da vam kao resornom ministru još jednom čestitam na uspešnoj akciji u vidu hapšenja i razbijanja organizovani kriminalnih klanova. Vi dobro znate da je bespoštedna i beskompromisna borba protiv korupcije i kriminala, naročito organizovanog kriminala, izuzetno visoko na listi prioriteta i i predstavlja, da kažem, osnov rada ove Vlade, čiju okosnicu čini SNS na čijem čelu je Aleksandar Vučić.Izuzetno je važno da ova borba ide do kraja, da se obračunamo sa kriminalom u Srbiji i da se pošalje jasna poruka da je uspostavljena nulta tolerancija prema kriminalu, ali i poruka da u Srbiji nema zaštićenih kako smo i rekli, nema nedodirljivih, nema povlašćenih kada je reč o tome, niko nije jači od države i da će država uvek imati snage da pobedi svakog onog ko pokuša da se stavi iznad zakona, i to je ključna razlika između Srbije danas koju vodi Aleksandar Vučić i nekadašnje Srbije koju su vodili Tadić, Đilas, Pajtić, Ponoš, Borko Stefanović, Jeremić i svi ostali. Koliko budemo odlučni i istrajni danas u ovoj borbi koju vodimo

staro.Iskoristio bih priliku da čestitam i ministru odbrane, gospodinu Stefanoviću, pa se nadam i da će gospodin Glišić da mu prenese čestitke, na bezrezervnom zalaganju za bolji položaj i materijalnih statusa srpskog vojnika, što je urodilo plodom povećanjem plata za pripadnike Vojske Srbije, ali i najavom predsednika Republike Aleksandra Vučića da će država i u narednom periodu nastaviti da ulaže velika sredstva u nabavku naoružanja, nabavku ali i da vodi računa o svojim vojnicima.Izuzetno je važno da imamo jaku vojsku i snažan odbrambeni sistem, jer je to, uz dobru ekonomsku i privrednu sliku Srbije, jedan od ključnih faktora da ostanemo neprikosnoveni regionalni lider, i da ostanemo faktor mira i stabilnosti u ovom delu Evrope ili na Balkanu ili u regionu, kako god želite.Izdvajanje za vojsku, primetićete da neki komentarišu kako se mi zapravo spremamo za rat, naprotiv hoćemo jaku i snažnu vojsku baš zato što nećemo u nove ratove, baš zato što ne želimo nikakve nove sukobe, ali ono što hoćemo to je da Srbija bude spremna i sposobna da zaštiti svoj narod uvek i na svakom mestu i hoćemo mir i stabilnost u regionu.Ne mogu da se ne osvrnem i na inicijativu za vraćanje redovnog odsluženja vojnog roka čime je praktično otvoren društveni dijalog u Srbiji o ovoj temi i istakao bih ono što je i resorni ministar u nekoliko navrata istakao, a to je da je u pitanju vrlo ozbiljna tema koja treba biti vrlo pažljivo razmotrena i u toj raspravi treba saslušati sve argumente.Isto tako ne mogu da ne primetim da pojedini mediji, a to su oni mediji pod kontrolom Dragana Đilasa, vode izuzetno negativnu kampanju u tom smislu. Doduše, ako pogledamo, njihovi mentori su u svoje vreme, u godinama kada su vršili vlast u Srbiji, uništavali vojsku na sve načine, pa onda i ne čudi otvoreni prezir prema vojsci, ali nije to samo prezir prema Vojsci Srbije. Ovde se kontinuirano napada sve ono što je dobro za državu i baš svaku ideju će napasti, baš svaku ideju će kritikovati bez obzira da li je ona dobra za građane ili nije. Taj Đilasov deo opozicije nikako da prestane da bude opozicija države. Dakle, budite vi opozicija vlasti, napadajte nas, kritikujte nas, to je negde i normalno, to je negde i prirodno, nas napadajte, ali prestanite da budete opozicija državi, prestanite da vodite politiku - što gore za Srbiju to bolje po njih, jer se uvek ispostavi da što bolje ide Srbiji to gore ide i njima.Zahvaljujem i pozivam narodne poslanike da u danu za glasanje daju podršku predloženim sporazumima. Zahvaljujem se ovlašćenom predstavniku poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu.Pre nego što pređemo na listu govornika, reč ima ministar Aleksandar Vulin. Izvolite.

Govorio je o tome mnogo puta, a posebno odlučno je to rekao pre nekih 100 dana. U tom trenutku su, kao što svi znamo, predstavnici vanparlamentarnih opozicionih stranaka počeli da ismevaju ono što je rekao. Tada su se smejali, a sada, kada ste videli kako se sprovedi borba protiv organizovanog kriminala koji je naložio, pokrenuo, tražio predsednik Aleksandar Vučić, ne čujem da se smeju.

Država je pokazala svoju ozbiljnost.Tokom ove važne i velike operacije, predsednik Aleksandar Vučić je bio obaveštavan i u toku sa svakim korakom ove aktivnosti, znao je šta će se dešavati, kada će se dešavati i lično je učestvovao u donošenju odluka. Predsednik Aleksandar Vučić je deo, važan deo, presudan politički deo borbe protiv organizovanog kriminala zato su ove akcije toliko uspešne.Odmah da kažem i da podelim tu nadu sa svim građanima Srbije. Ovo će se nastaviti, ovo neće prestati.

Naša jedinica koja se bavi finansijskim kontrolama proverava njihovu imovinu, već je stavila zabranu na otuđenje i raspolaganje imovinom svih pripadnika organizovane kriminalne grupe i tako ćemo uvek raditi.Znate, raditi.Znate, kriminal obično za svoj prvenstveni interes ima pribavljanje protiv pravne imovinske koristi. Kada vam država jednog dana dođe, a dođe i uvek dođe po vas, kada vam oduzme to za šta ste prodali dušu đavolu i za šta ste sve to radili, onda shvatite da nema nikakvog smisla da se bavite kriminalom, jer nećete moći to da prenesete na svoje porodice, svoju decu, da ste zapravo svojim kriminalom najviše kaznili njih, svoju porodicu i svoju decu, da im ništa niste učinili dobro, naprotiv, samo veliko i strašno zlo.Ove akcije će se nastaviti,

da možemo i moramo u skladu sa zakonom da radimo svoj posao i da nikom nije toliko moćan da bude nedodirljiv i da njegovo kršenje zakona može da bude oprošteno, baš niko. Kada imate takvog predsednika i takvog vrhovnog komandanta, onda nije mnogo teško raditi ovo što radimo. Hvala Zahvaljujem se ministru Vulinu.Pošto u sistemu nema više prijavljenih ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa, kao što sam najavila, prelazimo na listu govornika.Reč ima narodni poslanik Josip Broz. Izvolite. **Josip Poštovani ministre sa saradnicima, poštovane kolege poslanici, poštovani građani, na današnjoj sednici govorimo o Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Lesoto o saradnji u oblasti odbrane.Za mene ovaj sporazum ima poseban značaj, jer se radi o obnavljanju saradnje sa nekada nesvrstanom zemljom koja je tradicionalni prijatelj naše zemlje još iz tog perioda.Podsetio bih na značaj Pokreta nesvrstanih za globalni mir tog doba i na ravnotežu koju je on obezbedio u tada blokovski podeljenom svetu. Tada su se Nesvrstani nametnuli kao mirnodopski pokret, a Jugoslavija i Josip Broz Tito su bili osnivači ovog pokreta. Jugoslavija je preuzela vodeću ulogu u ovom pokretu, a Tito se smatrao neformalnim liderom Nesvrstanih. Iako je ovaj pokret bio pre svega politički, on je značajno podigao i unapredio ekonomsku i vojno-tehničku saradnju među svim nesvrstanim zemljama.Jugoslavija je bila dominantni faktor u oblasti infrastrukturnih projekata, gradili smo brane, stadione, vojne objekte, energetska postrojenja širom sveta Nesvrstanih. Bili smo moćno i međunarodno uticajna zemlja i promoter svetskog mira i slobode među narodima.Zalagali smo se za okončanje blokovske podele sveta i za proces dekolonizacije, za ubrzani razvoj nerazvijenih država, posebno u Africi i Aziji. Na našim univerzitetima je studirao veliki broj studenata iz nesvrstanih zemalja.Saradnja sa mnogim nesvrstanim državama na sreću obnavlja se poslednjih godina u čemu značajnu ulogu ima tadašnji ministar spoljnih poslova, a sada predsednik Narodne skupštine, Ivica Dačić, koji je za vreme svog mandata ovu saradnju intenzivirao.Plod obnovljenih prijateljskih odnosa jeste i činjenica da mnoge nesvrstane zemlje nisu priznale samo proglašenu tzv. „državu Kosovo“ ili su diplomatskom aktivnošću Ivica Dačić je povukao to priznanje.Među državama koje su povukle priznanje jeste i Kraljevina Lesoto koji je to učinio 2018. godine, nakon čega su usledili drugi oblici saradnje. Jedan od važnih rezultata te saradnje je upravo i ovaj Sporazum sa Lesotom o saradnji u oblasti odbrane, koji je 2019. godine potpisao Ivica Dačić u svojstvu ministra spoljnih poslova.Ovaj sporazum je od velikog značaja za naše prijateljske zemlje koje jesu i članice UN. Sporazum treba da doprinese unapređenju saradnje u oblasti odbrambene i bezbednosne politike, vojno-tehničke saradnje, vojnog obrazovanja i obuke, kao i u sektoru vojne medicine i veterine. Ovaj sporazum će, verujem, unaprediti saradnju i u svim dugim oblastima, a iskazan je već interes za to da se studenti iz Lesota obrazuju na našim univerzitetima.Srbija ima kapacitet da obnovi ovu saradnju u oblasti obrazovanja kakva je postojala nekada u vreme Nesvrstanih kada su studenti iz tih zemalja studirali ovde, a danas su kao ugledni stručnjaci i diplomate širom sveta, značajni promoteri naše kulture, tradicije i slobodarskih tekovina i na tome smo im zahvalni.Na kraju, kao član poslaničke grupe SPS i kao član Poslaničke grupe prijateljstva sa Kraljevinom Lesotom, zemljom u kojom sam imao čast da boravim i budem dočekan uz veliko poštovanjem želim da podržim Sporazum o našoj saradnji u oblasti odbrane. Zahvaljujem. Zahvaljujem se narodnom poslaniku, Josipu Brozu.Reč ima narodni poslanik, dr Muamer Bačevac. Uvažene koleginice i kolege, narodne poslanice i narodni poslanici, uvaženi ministre sa pomoćnicima, pred nama su danas, mogu da kažem jako dva bitna sporazuma. Kao što smo čuli iz prethodnog izlaganja gospodina Broza, jako je dobro nastavljati dobru tradiciju i dobre veze koje je SRJ, odnosno SFRJ imala sa nesvrstanim zemljama sa kojima treba, i na čiju podršku treba računati i sa kojima treba produbljivati zaista veze, a računati na njihovu podršku na međunarodnom planu.Drugi planu.Drugi sporazum koji je danas pred nama ima za cilj da se unapredi saradnja između naše zemlje i Severne Makedonije da bi se sprečila borba protiv organizovanog krijumčarenja migranata i ona bila što efikasnija je nešto što zaista treba podržati. Naravno, to podrazumeva da trebamo poštovati osnovna ljudska prava u skladu sa preduzetim međunarodnih standardima i obavezama.U Sporazumu koji je potpisan između Vlade Republike Srbije i Severne Makedonije, a koji se odnosi na borbu protiv krijumčarenja migranata se navodi da će se nadležni organi obe zemlje sastojati dva puta godišnje najmanje i da će razmenjivati informacije i podatke da bi se sprečila trgovina ljudi i to je nešto što treba svakako podržati, sa posebnim osvrtom na zaštitu ranjivih grupa kao što su deca.Prema podacima UNICEF-a, oko jedna trećina migranata koji su u ovom talasu pokušali da dođu do razvijenih zemalja Evrope jesu deca i mnogi su se upustili u ovu rizičnu avanturu da bi izbegli rat i došli do boljeg mesta za život. Na tom putu mnogi su, naročito deca, fizički iscrpljeni, traumatizovani i većini njih je potrebna zdravstvena pomoć.Moram pomoć.Moram da kažem da kako jedan naslov kaže, vrlo aktuelan, kaže da su migranti zaista danas u velikim raljama korona virusa i ove epidemije, jer su oni posebno ranjivi. Oni umesto jedne nade imaju samo strah, pre svega za svoje zdravlje u jednoj situaciji u kojoj su svi zdravstveni sistemi u okruženju i u svetu preopterećeni i gde nema dovoljno sredstava za održavanje osnovnih higijenskih mera, naravno da su tu migranti najviše pogođeni.Informacije kažu da su većina od njih, da su preležali Kovid i da dodatno zabrinjava što u njihovim zemljama odakle dolaze se ne planira vakcinacija do 2024. godine. Evo trenutka da vidimo šta je blagodat onoga što mi imamo u našoj zemlji, da praktično imamo mogućnost da biramo koju ćemo vakcinu, da možemo da zaštitimo svoje stanovništvo na pravi i jedini i civilizovani i naučni način. To neke zemlje, pogotovo zemlje nerazvijene i siromašne ne mogu do 2024, 2028. godine. To je znak da smo na ovom polju kao Vlada i kao država zaista jako puno i jako kvalitetno radili.Migranti, još jednom da kažem, mene jako raduje i zaista je za primer kako se naša zemlja odnosila od 2015, 2016. godine pa do danas prema migrantima. To me pre svega kao socijaldemokratu raduje, jedan ljudski i human odnos prema ljudima čiji su životi ugroženi i koji beže od rata, beže od pošasti je nešto što je ova zemlja pokazala i svrstala se u red, mogu da kažem, uz Nemačku i par evropskih zemalja, najhumanijih zemalja sa jednim zaista ljudskim pristupom ovom svetskom problemu.Rekoh, ne smemo da zaboravimo da su ovi ljudi koji imaju ime i prezime, ljudi sa svojim profesijama i mnogi od njih mogu da budu žrtve krijumčarenja i jesu. Oni zaista svesno preuzimaju određene,

je od početka migrantske krize reagovala adekvatno. Ljudi su na putu kroz našu zemlju dobili privremen smeštaj, hranu, lekarsku pomoć i mi ćemo kao socijaldemokrati uvek podržati ovakav pristup i odnos prema svakom čoveku.Naravno čoveku.Naravno da u jeku migrantske krize je bilo plasirano mnogo neistina, lažnih informacija. Živimo u eri lažnih vesti, pa su i neki politički pokreti, političke stranke i kod nas, a pre svega u Evropi, pokušali da stave stigmu na migrante i da ih prikažu kao opasnost, pre svega širenjem lažnih vesti kako država Srbija izdvaja za njih ogromna sredstva, kako im daju lične dohotke.Naravno da to nije bila istina, da je Republika Srbija u svojim mogućnostima radila ono što je prihvatila svim konvencijama i usaglašavanjem sa evropskim zakonima da čini i ono što treba da čini kao jedna savremena, razvijena i humana država, a da ono što što imaju nekakva primanja, to dolazi od fondova iz EU i iz UNICEF i drugih organizacija koje im pomažu, a njima je svakako pomoć potrebna.Naravno, potrebna.Naravno, većina građana Srbije je blagonaklona prema migrantima i ne tretira ih kao nekakvu opasnost, ali treba reći da je prag tolerancije u sredinama gde se nalaze prihvatni centri, pogotovo u severnim delovima naše zemlje, nešto niži.Moram da kažem podatak da li su, da odgovorim na ono pitanje činjenicom, da li su migranti bezbednosna pretnja za našu državu?Ne, sigurno da nisu i oni prema podacima koje imamo, migranti učestvuju ukupno u izvršavanju krivičnih dela manje od 1% u odnosu na ukupno stanovništvo naše države, što nam pokazuje da zaista oni ne predstavljaju nikakvu bezbednosnu opasnost da je tu ima, ako se kaže da trenutno u Republici Srbiji boravi 6.015 migranata koji su u ovim našim centrima za azil zatražili smeštaj, od toga 660 dece, to je zaista jedna simbolična brojka i opet dokazuje ono na šta smo mi tvrdili da je Republika Srbija samo tranzitna zemlja i da ovi ljudi pokušavaju da nađu bolji život u zapadnim razvijenim zemljama.Vi znate da u Sandžaku, odnosno u Tutinu i u Senici postoje ovi centri za azil koji su jako dobro organizovani, u kojima oni žive jako prijatno i moram zaista da pohvalim odgovor lokalnog stanovništva. Još jednom su Sandžaklije pokazale da su ljudi otvorenog srca i da zaista imaju poseban senzibilitet za pomoć onima kojima je pomoć najpotrebnija.Na kraju, brojne naše organizacije humanitarne koje rade rade u Novom Pazaru šalju pomoć ne samo u Srbiji ovim centrima za azil i migrantima i izbeglicama, već i u zemljama u okruženju, pre svega u Bosni i Hercegovini. Pokušavaju na svaki način da u odeći, obući i osnovnim potrepštinama pomognu pomognu ovim ljudima.U svakom slučaju, mi kao socijaldemokrate uvek ćemo podržati humanizam, uvek ćemo podržati čovekoljublje i uvek ćemo podržati ovakav stav i zaista zdušno podržati sve ono što čini Vlada na ovom putu i na ovom pravcu.Tako da ćemo mi, naravno, za ova dva predloga glasati u danu za glasanje. Zahvaljujem se narodnom poslaniku dr Muameru Bačevcu, bez toga da komentarišem sadržaj vašeg govora, naravno slažući se sa humanošću, ali opet moram da naglasim da je na severu Vojvodine drugačije.Malopre sam dobila slike iz naseljenog mesta Rabe

Nemojte sebi dozvoljavati da komentarišite moj govor sa mesta predsedavajuće.Vaše stavove možete da iskažete sa ovog mesta i pozivam se na povredu Poslovnika, tačka 107. Molim vas da ne dozvoljavate sebi više takve stvari.Možemo da se slažemo ili ne slažemo u odnosu prema migrantima, to je naša ljudska i poslanička obaveza, ali moramo se pridržavati Poslovnika.Ne želim da se o

o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti borbe protiv krijumčarenja migranata i drugi između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Lesoto o saradnji u oblasti odbrane.Na odbrane.Na samom početku reći ću da će Poslanička grupa JS u danu za glasanje podržati pomenute predloge zakona o potpisivanju sporazuma jer moram da kažem na samom početku da svaki sporazum koji Republika Srbija potpiše sa nekom zemljom on dodatno otvara vrata saradnje Srbije sa tom zemljom i u drugim oblastima od značaja za našu zemlju.Kada je reč o prvom sporazumu između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije da kažem da je on nastao kao plod želje i jedne i druge države da se ova oblast još više unapredi, da se dodatno ojača borba protiv krijumčarenja migranata.Kada je reč o migrantskoj krizi moram reći da se u toj oblasti Srbija pokazala kao organizovanija, humanija i sigurnija od mnogih zemalja EU. Ali, ono o čemu bi danas hteo posebno da govorim i da bacim akcenat na to jeste prvo i ova oblast saradnje između Republike Srbije i Severne Makedonije oblast pomoći Srbije u borbi protiv Kovida 19 kada je Srbija dala osam hiljada vakcina govori o potrebi saradnje Srbije i zemalja okruženja, zemalja koje pripadaju Zapadnom Balkanu, jer samo kada sarađujemo sarađujemo … u svim tim oblastima mnogo smo jači ne samo prema EU, nego i prema drugim međunarodnim akterima jer zajednički nastup, da kažem, ministre, u svim oblastima doprinosi boljitku svih zemalja Zapadnog Balkana. Pojedinačno, mala tržišta svakako da nemaju neku veliku šansu ili nemaju nikakvu šansu na ujedinjenom tržištu EU, a sve zemlje Zapadnog Balkana su male zemlje i kada sarađujemo u bilo kojoj oblasti možemo da damo rezultate i ova inicijativa mini Šengena, inicijativa koja u svakom smislu menja menja Zapadni Balkan. Dakle, ovom inicijativom olakšava se protok ljudi i robe i kapitala sa jedne strane, a sa druge strane razvijaju se u svim oblastima dobrosusedski odnosi između zemalja Zapadanog Balkana.Ovde kada kažem zemlje Zapadnog Balkana moram da kažem da mislim na svih pet zemalja Zapadnog Balkana, mislim na Srbiju sa svojom južnom pokrajinom, na Crnu Goru, na Severnu Makedoniju, BiH i Albaniju. Ovde potpuno otvoreno treba reći da mnoge zemlje Zapadnog Balkana nisu baš toliko sigurne da ova inicijativa može da nas dovedete

želim da kažem da EU treba da bude iskrena prema nama, da nam kaže šta je budućnost Zapadnog Balkana i sa druge strane da li računa na nas ili stalno postavlja neke kriterijume koje smo mi davnih dana ispunili. Ministre, siguran sam da se slažete sa mnom kada kažem da smo mi davnih dana sve te kriterijume još jednom ispunili.Sa druge strane, kada govorimo o Srbiji, da idemo krupnim koracima napred ne upoređujući rezultate između nas i zemalja EU, ali da kažem samo neke parametre – prvo, privredni rast je dominantan kod nas, sa druge strane, borba protiv Kovida 19 i da ne idem dalje. Samo da kažem jednu važnu stvar, mi od EU tražimo samo jedno, a to je da nam kaže šta je jasnoća i dalekovidosti i ništa više.Kada i ništa više.Kada je reč o sporazumu između Vlade Republike Srbije i Kraljevine Lesoto da kažem da je reč o prijateljskoj zemlji, zemlji koja je u potpunosti podržala suverenitet i integritet Republike Srbije time što je što je povukla priznanje lažne nepriznate kvazi države Kosovo.Srbija kako prema Lesotu, tako i prema drugim zemljama Afrike gaji, baštini tu nekadašnju politiku nekadašnje Jugoslavije, politiku prijateljstva i mi imamo želju da još više jačamo te prijateljske odnose, političke odnose, kulturne odnose i svake druge odnose kako sa Lesotom, tako i sa ostalim zemljama Afrike.Na samom kraju samo da kažem da će Poslanička grupa JS podržati oba predloga iz ove rasprave. Zahvaljujem.

ministre sa saradnicima, poštovani narodni poslanici, poštovani građani Srbije, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o saradnji u oblasti borbe protiv krijumčarenja migranata je veoma značajan bilateralni sporazum sa susednom državom koja je kao i Srbija na glavnoj migrantskoj ruti prema Zapadnoj Evropi.Migracije i nekontrolisani migrantski putevi u današnjim okolnostima predstavljaju bezbedonosni izazov kako za Srbiju, tako i za sve ostale zemlje migrantske rute. Migracije pogotovo neregularne neminovno sa sobom donose porast opasnosti po domaće stanovništvo kako od zaraznih bolesti, tako od kriminala, tako i od terorizma. Srbija je tranzitna zemlja za migrante, ali ove se migranti zadržavaju relativno dugo jer su im putevi za zemljama EU uglavnom zatvoreni.Bitna je razlika između migranata koji su u Srbiju stigli regularnim putevima, uglavnom zatvoreni.Bitna je razlika između migranata koji su u Srbiju stigli regularnim putevima, od migranata koji su u Srbiju stigli ilegalnim putevima uz pomoć organizovanih grupa za krijumčarenje.Na žalost mnogi umesto legalnih migrantskih puteva izaberu ilegalne prelaske misleći da će na taj način brže stići do željene zemlje EU.

novac.Krijumčareni migranti se teško mogu pratiti i ne mogu biti obuhvaćeni nikakvim merama zaštite. Zato je važna uloga organa bezbednosti da otkrivaju kanale kojima se krijumčare migranti kroz nađu zemlju. Taj zadatak nije lak i zato su sporazumi sa susednim zemljama kojima se sprečava krijumčarenje veoma važni.Kako se Srbija i Severna Makedonija zbog svog geostrateškog položaja nalaze na glavnoj migrantskoj ruti, obe zemlje imaju potrebu da zajedno i organizovano bore protiv krijumčarenja migranata kako bi se svele opasnosti po sigurnost građana na minimum, kao i po bezbednost naše države. U tom smislu sporazum koji je potpisan između Vlade Srbije i Severne Makedonije od posebnog je značaja za obe zemlje.Krijumčarenje ljudi smatra se teškim krivičnim delom

podsetimo da je Srbija već pet godina domaćin velikom broju migranata koji su tražeći siguran i bolji život u zemljama EU privremeno smešteni u dvadesetak prihvatnih centara širom zemlje u kojima su im obezbeđeni pristojni uslovi boravka.

od prikupljanja podataka, otklanjanja kanala i lica koja se bave krijumčarenjem, do preuzimanja kaznenih mera. U skladu sa svim ovim što sam rekla, želim da kažem još na kraju da će poslanička grupa SPS u danu za glasanje podržati ovaj sporazum. Hvala. Zahvaljujem se narodnoj poslanici Justini Pupin Košćal.Sledeća je narodna poslanica Ana Karadžić. Izvolite. Zahvaljujem predsedavajuća.Poštovani ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici.Srbija je zemlja koja je pokazala da zna uspešno da upravlja krizom. Danas kada je pandemija korona virusa realnost u svetu mi možemo i moramo da se pohvalimo da je Srbija druga u Evropi po broju vakcinisanih u ovom trenutku. To govori da zna da planira, da razmišlja unapred, ali i da ima jako dobre međunarodne odnose koji omogućavaju bezbednost naših građana i zdravlje naših građana.Drago mi je što je danas na dnevnom redu upravo ovaj sporazum sa Republikom Severnom Makedonijom, zato što nas je podstakao da se prisetimo da je Srbija bila jedna od najuspešnijih zemalja Evrope upravljanjem migrantskom krizom još od 2015. godine kada je Srbijom prošlo preko milion migranata.Podsetimo se, da osim što je bila organizovana, ona je bila humana i u tom smislu ponašala se prema svima koji žive u Srbiji podjednako kao prema samim građanima Srbije, a to radi i danas bez obzira ko je koje nacionalnosti.Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma koji je pred nama između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije značajan je jer govori o unapređenju saradnje u suzbijanju ilegalnih migracija koje su jedna od ključnih bezbednosnih izazova u današnje vreme.Pored

Srbijom vlada kriminal. Mi vidimo hapšenja. Kažu Srbijom vladaju razbojnici. Mi vidimo hapšenja. Kažu Srbijom vladaju klanovi koji su zaštićeni. Mi vidimo hapšenja. Ali, znate šta još vidimo? Mi vidimo i burne reakcije na ta hapšenja, mi vidimo strah, mi vidimo uvrede, mi vidimo paniku koja vlada i koja se uvukla u kosti. I to vidimo i u ovom parlamentu.Mi

Vlade Republike Srbije u parlamentu Republike Srbije može da bude upoređen sa Geringom. Da li znate ko je bio Gering? Svi znamo da je to bio ratni zločinac. On je bio osuđen za zločine protiv čovečnosti.Zaista ne mogu da verujem da smo juče mogli da slušamo, ne pet, nego sedam minuta, znači produžene vreme, na albanskom jeziku bez mogućnosti da čujemo prevod. Meni prevod i dalje nije dostavljen. Više od 24 sata kasnije nisam dobila prevod šta je dotični kolega pričao. On je takođe rekao da propast nema alternativu.Jel ovo parlament koji želimo da imamo? Jel ovo parlament jedne demokratske zemlje? I da li je ovo parlament u kome smo mi usvojili novi kodeks ponašanja i zašto smo ga usvajali ako se njega ne pridržavamo?To što je rečeno bile su strašne stvari i uvrede na račun i predsednika Aleksandra Vučića i ministra Aleksandra Vulina, ali je rečena i jedna istina, upravo koju sam malopre pomenula, samo u različitom kontekstu.Rečeno je da propast nema alternativu. To je veći podstrek ministru Vulinu i predsednik Vučiću da se bore protiv organizovanog kriminala, to je podstrek da se da jasna poruka da nijedan pojedinac i nijedna kriminalna grupa ne može biti zaštićena i to je jasna poruka da upravo kriminal u Srbiji je osuđena na propast, odnosno da je propast kriminala da ona nema alternativu.Reči

predsednika Vučića, što se suprotstavio jednoj novoorganizovanoj grupi, jednoj od najvećih organizovanih grupa u novijoj istoriji što je imao takvu hrabrost i smelost i pre svega da mu čestitam što je danas više puta ponovio da ovo nije kraj i da će Srbija nastaviti da se bori. Hvala još jednom.